Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 319; Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona primili ste poštom. U skladu s člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmane možemo podnositi do kraja rasprave o ovom prijedlogu zakona u skladu sa člankom 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravo o konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješće ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnica predlagatelja poštovana ministrica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dane i gospodo saborski zastupnici. Riječ je o Konačnom prijedlogu zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Riječ je o jednom zakonu koji ima što se tiče i prostornih podataka što se tiče upravljanja prostor izuzetnu važnost. Naime INSPIRE Direktiva kaže da svi podaci s kojima polažemo moraju biti javni, dostupni i transparentni. Jednako tako prema podacima koje dobivamo otprilike 80% tih podataka imaju posljedicu za prostor. Što to znači? Kad skupljate podatak o endemskim bolestima onda jednako tako kad planirate razvoj određenog prostora morate imati taj podatak i tu važnost. Ovim zakonom sukladno INSPIRE direktivi i njenom ulogu i značaju su definirani skup tehnologija, mjera, normi, pravila, usluge. Jednako tako način objedinjavanja, upravljanja i održavanja tim podacima. Što znači NIP? NIP obuhvaća zapravo tehničke elemente za izvore, sustav meta podataka. Evo mi smo u ponedjeljak ispred ministarstva pustili u jedan testni pogon nešto što mi zovemo ISPO a to je informacijski sustav prostornog uređenja. Što to znači? To znači da bilo koji građanin, bilo koji investitor vrlo jednostavno dolazeći na web stranicu ministarstva može dobiti podatak što je u prostoru planirano na njegovoj nekretnini bez obzira dal je riječ o zemljištu ili je riječ o o zgradi ili nekom drugom vidu nekretnine. Što znači? Znači da može dobiti isti čas podatak koji treba dobiti. Ali kad gledate taj naš portal i u donjem uglu postoji jedna ikonica koja kaže sustav meta podataka. taj portal već složen sukladno INSPIRE direktivi, da je taj podatak složen sukladno svim elementima koji vrijede u EU. Na taj način način naš sustav prostornog uređenja je već prihvaćen i napravljen na način da bude prihvaćen u svim zemljama EU. Jednako tako ovim zakonom su definirane način na koji se pružaju usluge, pravila, uvjeti korištenja, nadzor, procesi, jednako tako je rečeno kako funkcionira geo portal i naravno ljudski potencijali koji tu su vrlo bitni i vrlo važni. Ono što je važno u smislu upravljanja, to su upravljačka tijela NIP-a, mi ih radno zovemo NIP jer je to inače skraćenica koju svi koristima, su vijeća odbori, radne skupine a nacionalna kontakt točka je Državna geodetska uprava. To ne znači da će u državnoj geodetskoj upravi zaista biti pohranjeni svi podaci ali znači da preko te kontakt točke bilo kog tko će zanimati sa razine EU podatak koliko recimo na na području Hrvatske imamo djece vrtićke dobi, će korištenje kontakt točke DGU-a dobiti informaciju gdje se nalazi taj podatak i da tako kažemo dobro hrvatski link kad se na taj podatak. Za sad zaista u sukladno NIP-u imamo ovaj portal koji je na web stranici ministarstva, jednako tako u budućnosti će putem DGU-a svi podaci koji se prikupljaju na području RH bez obzira koje javno tijelo prikuplja prikuplja biti javni, dostupni i na taj način dobiti i naše stanovništvo a i cijela EU podatak o načinu i o tome što skupljamo i što se gdje u prostoru dešava. Stoga ovaj zakon je napisan možda malo tehničkim rječnikom ali je iz jednostavnog razloga taj tip zakona i mi se možemo pohvaliti zaista da evo prije pristupanja, formalnog pristupanja Hrvatske EU ćemo imati nadam se jedan ovakav zakon koje neke druge zemlje iz okruženja koje su već članice još uvijek nemaju. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovana ministrice. Da li izvjestitelji odbora radnih tijela žele uzeti učešće u izvješću? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Poštovana ministrice, poštovani ravnatelj Državne geodetske uprave. O čemu ja? Ja opet o uvođenju reda. Stalno govorim u saboru o uvođenju reda i o uvođenju redaka o jednom od ključnih obećanja i ključnih zadataka stranaka Kukuriku koalicije. Ovo je jedan od takvih zahvata. Ovo je jedan od takvih zakona koji pomaže u uvođenju reda u sustave hrvatske državne prvenstveno javne uprave ali i uopće u sve sustave RH. Ministrica je već i rekla, gotovo 80% svih podataka kojima raspolažemo na toj razini ima na neki način vezu sa prostorom, odnosno prostornu komponentu. nažalost u ovom trenutku ti podaci se nalaze, prikupljaju i održavaju na različitim mjestima odvojeni jedni od drugih i osim toga su i u raznim formatima i u raznim modelima organizacije što je do sad onemogućavalo transparentno i efikasno korištenje s jedne strane a s druge strane i to je važno naglasiti povećava troškove. Ovaj prijedlog zakona temelji se na već spomenutoj INSPIRE direktivi koja tvori okvir za NIP-ove unutar država članica EU. Osnovna načela INSPIRE direktive su prostorni podaci se pohranjuju, raspoloživi su i održavaju se na najprikladnijoj razini. Mogućnost kombiniranja prostornih podataka iz različitih izvora diljem EU, međusobno međusobno dijeljenje prostornih podataka između raznih državnih tijela i razina vlasti. Podaci su dostupni bez zračnog ograničavanja šire upotrebe itd. i upravo to su načela na kojima se temelji i ovaj prijedlog zakona. Ključna zadaća ovog zakona je pristup, dijeljenje, korištenje i ažuriranje prostornih podataka na načelima transparentnosti, razmjernosti, ekonomičnosti i dostupnosti. Želim naglasiti da će ovaj zakon omogućiti i veću učinkovitost državne uprave. I svi vi koji ste se bavili ili ikada razmišljali o reformi državne uprave na bilo kojoj razini znate dobro da je jedan od elementa efikasne učinkovite državne uprave i jedan od elementa kada se radi reforma bilo koje razine državne uprave su upravo podaci, njihova transparentnost, njihova organizacija, njihova međusobna povezanost i njihova dostupnost kako podaci o samoj upravi odnosno o samom subjektu o kojem razgovaramo tako i podaci kojima razni odijeli i razne institucije raspolažu. Tako da je u svakom slučaju u sferi povećanja efikasnosti državne uprave u RH ovo također važan zakon i važan iskorak. Prostorni podaci obuhvaćeni ovim zakonom su svi podaci koji se odnose na teritorij RH, unutarnje morske vode, teritorijalno mora, epikontinentalni pojas, te ekološka zaštitna ili gospodarska područja i druga područja nad kojima RH ostvaruje suverena prava. Drugim riječ ima sve ono što RH u svakom u svakom smislu obuhvaća. Ono što je važno naglasiti također da je ovaj zakon ne obvezuje na prikupljanje novih podataka ali u skladu sa INSPIRE direktivom zahtjeva harmonizaciju već postojećih. Subjekti NIP-a su svi oni koji podatke i usluge prostornih podataka održavaju i stavljaju na raspolaganje informacije o prostornim podacima iz svoje nadležnosti. i tijela državne uprave i tijela regionalne i lokalne samouprave i javni sustavi u potpunom ili pretežnom vlasništvu RH i fizičke ili pravne osobe kojima je povjereno upravljanje prostornim podacima te također fizičke ili pravne osobe koje se koriste podacima i uslugama obuhvaćenih NIP-om te pružaju javne usluge na temelju Subjekti NIP-a su obavezni pripremiti podatke, meta podatke i sustave podataka i skrbiti o njihovom ažuriranu. Važno je naglasiti da ako ne skrbe o ažuriranju podataka i ne naprave ovo što su obavezni zakonom prijedlogom zakona su propisane i sankcije i to je važan element jer naravno da cijeli ovakav sustav nema nikakvog smisla ako se na njemu kontinuirano i stalno ne radi i ako svi oni koji su sudionici takvog sustava ne brinu o funkcioniranju i ažurnosti sustava. Zakon propisuje i teme prostornih podataka, ja ih neću naravno čitati. Svi ste vidjeli ali sama činjenica da ih ima cijela stranica, ima ih 35 upravo potvrđuje sve ono što je i ministrica rekla u obrazloženju, dakle radi se o o podacima koji obuhvaćaju gotovo cjelokupni dijapazon svih aktivnosti građana, institucija i države jer svaki skoro podatak na neki način je povezan s prostorom. Podacima NIP-a pristupa se putem geoportala NIP-a, to je internetska stranica pomoću koje je moguće pronalaženje, pregledavanje, preuzimanje, transformacija i ostale usluge podataka NIP-a. i taj geoportal će uspostaviti, održavati i razvijati nacionalna kontaktna točka odnosno Državna geodetska uprava čiji ravnatelj ovdje također sjedi s nama. Državna geodetska uprava inače u nekoliko važnih koji su bilo pred nama, bilo u postupku, bilo u reformama koje nam tek slijede ima važnu ulogu i to je zaista jedna od naših institucija koja će vjerojatno u onom razmišljanju o generalnoj reformi državne uprave zahtijevati obratni proces od većine dakle vjerojatno dodatni broj kvalificiranih stručnjaka i dodatno povećanje kapaciteta upravo zato jer ona nosi nekoliko vrlo važnih procesa koji su u tijeku ili su tek pred nama. Ono što je također važno naglasiti je da su subjekti NIP-a obvezni putem geoportala unijeti i redovito održavati meta podatke za izvore prostornih podataka iz svoje nadležnosti. I drugo, subjekti su dužni osigurati veze između različitih izvora podataka koje se odnose na istu lokaciju. To je vrlo važan element jer cijeli smisao ovakvog jednog sustava je da različiti podaci s kojima raspolažemo budu povezani i da budu svim korisnicima jasno dostupni kao takvi u svojoj cjelini dakle povezani u neku smislenu cjelinu. Zakon propisuje da i mrežne usluge moraju biti jednostavne za korištenje javne i lako dostupne. To su načela koja nam se uvijek čine samorazumljiva ali nažalost još uvijek nisu i zato je dobro da ih zakon tako eksplicite tako propisuje. ono što je posebno važno je da se mrežne usluge pronalaženja izvora prostornih podataka, prikazivanje sadržaja meta podataka i pregleda sadržaja koriste bez naknade i da to u zakonu jasno i glasno piše da ne bismo oko toga ikada imali bilo kakvih zabuna. I ono što na kraju želim i s time ću završiti, posebno naglasiti, ovaj sustav i ovaj prijedlog zakona ne traži nikakav dodatna sredstva u proračunu RH. ali ono što je još važnije i u što smo potpuno sigurni je da će na srednji i dugi rok uspostava jednog ovakvog sustava omogućiti i značajne uštede kako javnog tako i privatnog kroz transparentnost i racionalnog poslovanja. Ovo je dakle važan i dobar prijedlog zakona. Informacije će biti dostupne, pregledne, lako upotrebljive i to je upravo ono što nam treba i zbog toga će HNS sa zadovoljstvom podržati ovaj prijedlog zakon. Zahvaljujem. Hvala i vama. Na redu je Klub zastupnika SDP-a Hrvatske i poštovani zastupnik Vedran Babić. Izvolite poštovani zastupniče. (SDP)** Poštovani predsjedniče, poštovana ministrice, poštovani ravnatelju, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka s Konačnim prijedlogom zakona. Svima nam je poznato kakvi su problemi vezani uz raspoloživost, kvalitetu, organizaciju dostupnosti, dijeljenje prostornih podataka koji predstavljaju temelj odnosno jedno od zakonskih osnova kojima se grade nove ili dodane vrijednosti iz jednostavnog razloga jer su one u trenutku iste ili slične. Prostorni podaci prikupljaju i održavaju na nekoliko različitih adresa u sustavu državne uprave ukazana je potreba da se ovaj sustav regulira Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Sukladno članku 2.prijedloga zakona nacionalna infrastrukturnih podataka i skup tehnologija, mjera, normi, provedbenih pravila, usluga, ljudskih kapaciteta i ostalih čimbenika koji omogućavaju djelotvorno objedinjavanje, upravljanje i održavanje dijeljenja prostornih podataka određenih u ovom zakonu u svrhu zadovoljenja potreba na nacionalnoj ali i europskoj razini a koji će biti sastavni dio europske infrastrukture, prostornih podataka, definirane INSPIRE direktivom. Također nacionalna infrastruktura prostornih podataka obuhvaća izvore prostornih podataka, sustav …/Govornik se ne razumije./… podataka, usluge i tehnologije umreženja, provedbena pravila, sporazume o dijeljenju, razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka, uvjete korištenja, mehanizme koordinacije i nadzora, procese i postupke, geo portal NIPI-a i ljudske kapacitete. Odredbe Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina regulira i hrvatsku nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka a ovim se Zakonom definiraju osnovna načela te procesi u ispostavi iste. U sklopu aktivnosti na zatvaranju pregovora o pristupanju sa Europskom unijom u …/Govornik se ne razumije/… 27. okoliša u svrhu unaprjeđenja i prilagodbe zahtjevima koji proizlaze iz direktivne 2007./2/EZ Europskog parlamenta i vijeća kojim se uspostavlja infrastruktura prostornih informacija u Europskoj zajednici, stvoreni su uvjeti za donošenje Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka sukladno kojem se osigurava pristup, dijeljenje, korištenje i ažuriranje prostornih podataka na načelima transparentnosti, razmjernosti, ekonomičnosti i dostupnosti. U proteklom razdoblju primjene NIP-a, Državna geodetska uprava pokazala se kao primarni nositelj aktivnosti i primjene postojećeg zakona djelomično usklađenog sa navedenom direktivom, ali su utvrđene i određene manjkavosti u smislu nadležnosti nad podacima te proizašla potreba za njenom uspostavom. Osnovni problemi s kojima se susrećemo prilikom potrage za prostornim podacima a koji će se regulirati ovim zakonom jesu sljedeći. Gubitak vremena i sredstava u potrazi za istima a osobito prostornim planovima, velika raznolikost formata i modela kojima su prostorni podaci pohranjeni i dostupni onemogućava učinkovitu provedbu nadzor, oblikovanje, pregled, transformaciju i preuzimanje prostornih podataka, uspostava kvalitetne mreže, usluge radi dijeljenja prostornih podataka između različitih tijela javne vlasti. I na kraju uspješna provedba infrastrukture prostornih podataka na način da se manji broj usluga da na dostupnost i javnosti besplatno. Osim navedenih problema koji će se regulirati donošenjem Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka će se i usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije u području infrastrukture a što će omogućiti jednostavnije pregledavanje i preuzimanje istih. Također povećati će se učinkovitost državne uprave i to dijela koji je vezan direktno i indirektno na prostorne podatke te će se održavanje podataka financirati samo na ovoj razini i spriječiti će se distribucija podataka koji su nevažeći. Zbog, već sam, zbog malo prije navedenih pozitivnih učinaka koje će nastati kvalitetnim ustrojem nacionalne infrastrukture prostornih podataka Klub SDP-a podržati će Konačni prijedlog ovoga zakona. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na redu je Klub Hrvatske Demokratske Zajednice u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite poštovani zastupniče. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovana gospođo ministrice sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege. Donošenje Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka treba pozdraviti ne samo iz razloga što se s time ispunjava jedna obveza koja je propisana Europskom direktivom i zbog čega usklađujemo naše zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Europske unije nego prvenstveno i zbog toga što donosimo …/Govornik sustava evidencije prostornih podataka u Republici Hrvatskoj zbog čega je praktično i ovaj zakon donesen a on se u svojoj biti naslanja na osnovni zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina kojega je ovaj Sabor donio još 2007. godine. Naime, samo kratko o zakonu .../Govornik se ne razumije./… kao što je i rekla gospođa ministrica jest tehnički zakon kojim se uređuje i prikupljanje obrade, pitanje prikupljanja obrade i korištenja distribucije prostornih podataka koji stvaraju tijela javne vlasti i svi subjekti s javnim ovlastima u cilju da se ti resursi efikasno koriste kako unutar sustava državne uprave tako i efikasna podrška gospodarstvu i građanima. Kvalitetno uspostavljena evidencija prostornih podataka višestruko uvećava vrijednost prostornih podataka koji se koriste ali i prostora o kojem ti podaci govore, bilo da je riječ o zaštiti okoliša i prirode, bilo da je riječ o prostornom uređenju i gradnji, obrani i unutarnjim poslovima ili npr. što je sada vrlo aktualno aktivnostima glede zaštite i spašavanja. Ono što treba posebno istaknuti, to jest da je ovaj zakon praktično nastavak jedne niz aktivnosti koje su započele i ranije Vlade a koje su se aktivnosti odnosile na sređivanje stanja u prostoru što je praktično i započelo Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina iz 1999. godine na temelju koga zakona je donesen program uređenja katastra zemljišta. I kojim je programom bilo propisano uspostava izrade topografskih karata, registra prostornih jedinica, digitalnih i ortofoto karata bez kojih danas praktično ne možemo ni zamisliti koristiti podatke kada govorimo o zemljištu ili o prostoru. Nadalje, treba također reći da je Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina iz 2007. godine već tada u jednoj posebnoj glavi propisao uspostavu nacionalne infrastrukture prostornih jedinica i to gotovo u vrijeme kada je i europska komisija donijela, odnosno Europska unija donijela direktivu na koju se ovaj zakon i naslanja INSPIRE direktivu. Tako da je gotovo zakon donesen čak i prije same direktive i na tom tragu smo praktično bili prvi u regiji, jedini od država u Europi koja je u to vrijeme već u svom nacionalnom zakonodavstvu transponirala transponirala kasnije odredbe koje je donijela INSPIRE direktiva. Što se toga tiče, dakle mi ne bi, u Klubu Hrvatske Demokratske Zajednice imali bitnih primjedaba na ovaj zakon. Možda Možda su bitne, trebali spomenuti bitne primjedbe na ono što ovaj zakon ne sadrži. Ja sam to govorio i na Odboru za prostorno uređenje i graditeljstvo da bi bilo bolje da je predlagač u ovom zakonu i propisao rokove u kojemu će se uspostaviti nacionalna infrastruktura prostornih podataka, rokove u kojemu će profunkcionirati u cijelosti geportal, rokove u kojemu će Državna geodetska uprava izvršiti one obveze koje ovim zakonom propisuje. Meni je tada od strane predstavnika Državne geodetske uprave rečeno da zakon naime nema niti potrebe takve rokove sadržavati s obzirom da se oslanja na INSPIRE direktivu u kojoj su ti rokovi propisani. Međutim onda se trebalo barem referirati na one rokove koje smo propustili, u kojima kasnimo u odnosu na spomenutu direktivu jer je već sada potpuno jasno da su da su neki rokovi koje smo trebali već napraviti propušteni i da nismo u tom dijelu usuglašeni sa spomenutom direktivom, tim više što su pojedine države članice Europske unije platile globe zbog kašnjenja u implementaciji same direktive. mi moramo reći da u Republici Hrvatskoj već postoje značajne evidencije koje su uspostavljene kad je u pitanju nacionalna infrastruktura prostornih podataka, da je primjerice samo ovaj Sabor u proteklih 7-8 mjeseci čini mi se već raspravio dva vrlo zahtjevna, vrlo opširna izvješća kojima je definirano stanje u prostoru u Republici Hrvatskoj. Prije čini mi se 7 ili 8 mjeseci raspravili smo o izvješću o stanju u prostoru, prije 7-8 mjeseci smo raspravili izvješće o stanju okoliša, a prije koji mjesec izvješće o stanju u prostoru. Ako raspolažemo doista sa tako značajnim podacima koje prikupljaju niz državnih ustanova, instituta, čini mi se da smo na temelju saznanja koje imamo iz tih izvješća i na temelju saznanja kakve i u kojoj mjeri posjeduju evidencije pojedine državne institucije. Čini mi se da smo bar u obrazloženju, ako već nismo o tome cijenili da je potrebno spominjati u ovom normativnom dijelu zakona trebalo propisati rokove u kojima će se ova europska direktiva u cijelosti ne implementirati u nacionalnom zakonodavstvu jer tu ćemo napraviti vjerojatno sutra kad budemo ovaj zakon usvajali nego ćemo to trebati napraviti u vremenima koja su ispred nas, a to je jedan vrlo zahtjevan posao prikupljanja, obrade, usklađivanja i izjednačavanja svih podataka koje ovaj zakon sam po sebi propisuje. I druga stvar koja mi se čini da je propuštena i koja bi bila u svakom slučaju dobra podloga izradi ovog zakona, a to je strategija kako i na koji način ćemo provesti ovaj zakon, kako će se prema ovom zakonu ponašati, postupati, u kojim rokovima na stotine tijela bilo državne uprave bilo lokalne samouprave, bilo različitih instituta, bilo različitih tijela koja posjeduju ovakve podatke. držimo da je trebalo uspostaviti jedan postupovnik kojega bi definirala sama strategija kako će se ponašati ta brojna tijela jedinica lokalne samouprave i područne samouprave, ministarstava itd., javnih poduzeća i svih onih tijela u Hrvatskoj koji posjeduju pojedine podatke, a koji su nužni za uspostavu ovako značajne, velike, opširne, obimne, potrebne nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Prema tome, čini nam se da bi bilo dobro da smo prije samog zakona izradili jasno jednu strategiju uspostave nacionalne infrastrukture prostornih podataka. I s obzirom da ovaj zakon praktično stavlja van snage jedno posebno poglavlje u postojećem Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, da on ide dalje sa određenim člancima u odnosu na postojeći zakon, a da nismo s ovim zakonom uspostavili ono što je za nas u klubu HDZ-a vrlo važno, a to su rokovi do kojih će se uspostaviti ta nacionalna infrastruktura s jedne strane i s druge strane strategija kako će se taj zakon realizirati. Čini nam se da nije ni trebalo onda ići sa zakonom po hitnom postupku, da smo mogli ova dva pitanja da smo na njih mogli odgovoriti pa tek onda ići sa zakonom Moram i ovom prilikom reći, to sam već po tko zna koji puta ponovio u ovoj sabornici da mi je žao što je Vlada i resorno ministarstvo mijenjajući Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u dijelu u kojemu se odnosi na raspored sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru odustala od preraspodjele u korist Državne geodetske uprave ili u korist resornog ministarstva, a koja bi sredstva da su prema tom zakonu pripala i bila namjenska u Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva, odnosno u Državnoj geodetskoj upravi koja je nacionalna kontaktna točka za provedbu ovog zakona bilo bi se lakše uspostavilo cjelokupni novi sustav geodetske izmjere i katastra nekretnina, ali s druge strane ta bi sredstva itekako bila pripomogla u uspostavi ove nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Prema tome da to sublimiram, mi ćemo zakon podržati, ovo je tehnički zakon, mi smo ga dužni u cijelosti implementirati, odnosno dužni smo u cijelosti implementirati europsku direktivu kojom se uspostavlja ova nacionalna infrastruktura prostornih podataka, ali mi imamo tu tri bitne primjedbe. Prva se odnosi na rokove uspostave što mislim da smo na temelju svih onih saznanja koje posjeduje Ministarstvo, a u tom sam kontekstu i spomenuo dva vrlo važna velika, obimna izvješća o stanju okoliša i stanju u prostoru pa smo onda temeljem tih saznanja i svega onoga s čime raspolaže Ministarstvo mogli definirati rokove, da smo se također čini mi se barem u obrazloženju trebali referirati na to što Hrvatska država kasni u provedbi INSPIRE direktive pa onda je pitanje što ćemo sa rokovima. Jer kažem da su neke države platile globu zbog toga što nisu u rokovima propisane tom direktivom implementirali i izradili nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka. To je dakle jedna primjedba. Druga se odnosi na izradu strategije kojom smo trebali po nama propisati postupak uspostave ove nacionalne infrastrukture i tim više još i postupanje pojedinih tijela koja posjeduju podatke i koja će ustupiti Državnoj geodetskoj upravi kako bi ona formirala tu nacionalnu infrastrukturu. I treća što nam je žao što smo kroz jedan postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u Republici Hrvatskoj mogli značajna sredstva osigurati a što je bilo prvotnim zakonom i predviđeno Državnoj geodetskoj upravi kao nacionalnoj kontaktnoj točki koja bi onda s tim sredstvima brže realizira uspostavi nove zemljišne knjige i omogućavanja uspostave nove zemljišne knjige. Ja to često puta kažem da kada napravimo svu moguću digitalizaciju u Hrvatskoj, kada digitaliziramo cjelokupni katastarski sustav, kada nam preko e-izvatka budu vrlo brzo dostupni podaci Zemljišne knjige da ćemo mi u Republici Hrvatskoj imati loše podatke i dalje i dalje samo brzo dostupne. A čini mi se da je prava politika koja će dobre podatke brzo učiniti dostupnima, a to što ćemo brzo raspolagati lošim podacima još uvijek nismo ispunili onu zadaću koju kao sređena država trebali ispuniti. Da zaključim, s obzirom da je ipak zakon prvenstveno tehnički, da provodimo jednu obvezu koju smo i prihvatili u dijelu pretpristupnih pregovora, da smo dužni se uskladiti se sa EU i u dijelu koji se odnosi na uspostavu nacionalne infrastrukture prostornih podataka. Mi ćemo u klubu Hrvatske demokratske zajednice podržati ovaj zakon. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Završna riječ ministrice, poštovane Anke Mrak Taritaš. Izvolite. da evo završno još ponovim sve one misli koje su tu bile rečene. Riječ je o jednom zakonu kojem zapravo ispunjavamo svoje obveze vezane INSPIRE direktive. Riječ je o jednom tehničkom zakonu i riječ je o jednom zakonu koji omogućuje da ovaj veliki projekt u koji smo krenuli, a to je projekt pospremanje prostora i stvaranja preduvjeta za daljnje aktivnosti Ono što bih htjela u odnosu na uvaženog zastupnika gospodina Bačića ponoviti a vjerojatno i ono što je dobio odgovor i na odborima, a to je da je INSPIRE direktiva je definirala rokove i to je bio razlog zašto rokovi nisu u zakonu. Jednako tako zaista bih pred ovim uvaženim domom htjela i ponoviti i naglasiti da je metadata editor koji je osnov za provođenje ovog zakona spreman i 1.7. nema niti jednog jedinog razloga da on ne bude u funkciji u našoj kontaktnoj točki, a to je Državna geodetska uprava. Dakle, on je spreman, napravljen i s 1.7. će će on biti u funkciji tako da ta bojazan da ćemo plaćati određene kazne kao što je recimo plaćala Austrija je na taj način izbjegnuta. I treća stvar koja se uvijek provlači, a to je zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama. 50% sredstava iz naknade ide državi. Iz te naknade ide dio sredstava i za katastarsku izmjeru i već smo dio sredstava koje je došlo u ministarstvo proslijedili Državnoj geodetskoj upravi za određene izmjere za kritične točke koje imamo u prostoru. Evo hvala vam lijepo. **Leko, Josip Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu za to uvjeti. **Leko, Josip